Prelazimo na najavljenu točku dnevnog reda 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s konačnim P.Z.E. br. 676 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Želi. Gospođa Nataša Vujec, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zastupnici Hrvatskoga sabora. Donošenjem ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata stvorit će se preduvjet da se pravni okvir Republike Hrvatske u cijelosti uskladi s pravnom stečevinom Europske unije u području sigurnosti opskrbe, odnosno formiranja i čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, ali i ostalih pitanja koja se odnose na neometano funkcioniranje tržišta nafte i naftnih derivata. U postupku pregovora o priključenju Republike Hrvatske primjena odrednica Direktive o sigurnosti opskrbe, to je Direktiva 67 iz 2006. godine u smislu formiranja 90 dnevnih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata od potrošnje u prethodnoj godini bila je jedno od mjerila za privremeno zatvaranje Poglavlja 15.-Energetika. Republici Hrvatskoj tada je odobreno prijelazno razdoblje za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata do 31. srpnja 2012. godine, uz prvenstveno obrazloženje da je na području Republike potrebno izgraditi značajne skladišne kapacitete što zahtijeva vrijeme i znatna financijska sredstva. Taj datum bit će i sastavni dio ugovora o pristupanju Europskoj uniji. Stoga predložene izmjene obuhvaćaju sve podzakonske akte koji su od donošenja zakona iz 2006. godine usvojeni, uključujući i uredbu sa zakonskom snagom koja propisuje rad Hrvatske agencije za naftu i naftne derivate, skraćeno HANDA. U ovom smislu postignut je veliki napredak i sve aktivnosti se odvijaju predviđenom dinamikom. Međutim, kako je završetak izgradnje dostatnih vlastitih skladišnih kapaciteta vremenski uvjetovan već sada smo potpisali međudržavni ugovor sa Saveznom Republikom Njemačkom koji je uobičajen i rezerviran za članice Europske unije, da se obvezne rezerve jedne države članice mogu skladištiti na teritoriju druge države članice. Taj ugovor kao i ugovori koji su u pripremi omogućavaju nam da ispunimo obavezu do izgradnje vlastitih skladišnih kapaciteta. Kako bi taj uspješan trend zadržali nužno je da nastavimo daljnju harmonizaciju domaćeg zakonodavstva koji se odnosi na razvoj i sigurnost tržišta nafte. Vijeće Europe je 14. rujna 2009. godine usvojilo novu Direktivu o čuvanju obveznih zaliha nafte ili naftnih derivata, Direktiva 119 iz 2009. godine, a s ciljem približavanja pravnog okvira Europske unije pravnom okviru Međunarodne agencije za energiju i s ciljem povećanja raspoloživosti obveznih zaliha te boljeg nadzora nad zalihama. Izmjenama zakona se dakle omogućava kontinuirani prijelaz postojeće važeće direktive 67 iz 2006. na novu Direktivu 119 iz 2009. koja u biti znači da do 31. ožujka 2013. godine formiramo obvezne zalihe u količini od 90 dana prosječnog neto uvoza ili 61 dan prosječne domaće potrošnje, ovisno o tome koja je količina veća. U zakonu se regulira izrijekom i pitanje ukapljenog naftnog plina kao djelatnosti obuhvaćene ovim zakonom koji u budućnosti kao naftni derivat sukladno novoj direktivi može biti uračunat i postati dio obveznih zaliha. Zakonom će se dakle ispuniti preduvjeti nužni za izgradnju dijela planiranih skladišnih kapaciteta na državnom području Republike Hrvatske tj. pokretanja investicijskog ciklusa vrijednog oko milijardu kuna, a koji bi se trebao okončati najkasnije do polovine 2013. godine. Postupajući sukladno predloženim zakonskim odredbama povećat će se sigurnost opskrbe u cjelini jer ćemo sukladno načelu solidarnosti nakon ulaska u moći računati na pomoć ostalih država članica ukoliko nam naše obvezne zalihe u nekom trenutku iz bilo kojeg razloga ne budu dovoljne. Jedan od elemenata zakona je i novi način određivanja objave i primjene najviše cijene naftnih derivata i taj novi način primjene omogućit će povećanje konkurentnosti na tržištu naftnih derivata. predviđa se i nadalje određivanjem maksimalne dopuštene cijene pojedinog naftnog derivata koji distributeri prema propisanim uvjetima neće moći prijeći, ali koja će temelj kretanja na nama najbližem tržištu Mediterana izračunati se i objavljivati za obračunsko razdoblje u okviru rada Ministarstva nadležnog za energetiku. Unutar te cijene dopustit će se slobodno formiranje cijena distributerima koji ovisno o svojoj poslovnoj politici mogu cijene različito formirati na različitim prodajnim mjestima. Elementi koji sudjeluju u formiranju cijena će kao i do sada biti razvidni za energetske subjekte i javnost, biti će definirani pravilnikom i biti će nadzirani od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije. Također će se povećati razvidnost tržišta naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jer će pojačanih izvještavanjem još bolje pratiti se protok roba na tržištu, stanje zaliha, a time i naplata prihoda državnog proračuna. Isto tako, u cilju sprečavanja izvanrednog poremećaja na tržištu u izmjene zakona su ugrađeni mehanizmi kojima se osigurava odgovornost energetskih subjekata uključujući i propisivanje radne obveze djelatnicima u tom sektoru u slučaju kriznih situacija. Osim obveznih zaliha koje se formiraju radi izvanrednih poremećaja opskrbe na tržištu zakonom se definiraju i operativne zalihe, kategorije obveznika čuvanja operativnih zaliha i njihova prava. Te zalihe službe za osiguranje stabilne i sigurne proizvodnje toplinske električne energije, tehnološkog procesa prerade i dorade nafte i odvijanja zračnog prometa. Zakon također otvara mogućnost racionalizacije poslovanja, smanjenje troškova i rasterećenja državnog proračuna putem formiranja jedinstvenog logističkog sustava naftnih zaliha koji bi uključivao i zalihe nafte, naftnih derivata za posebne potrebe kao što su na primjer Hrvatska vojska, Ravnateljstvo

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Ovim Zakonom tržište naftom i naftnim derivatima nastavlja se usklađivati sa praksom i načinom funkcioniranja tržišta u Najvažnije izmjene odnose se na način određivanja najviše dopuštene cijene naftnih derivata, operativne zalihe naftnih derivata, djelovanje u slučaju izvanrednog poremećaja u opskrbi tržišta naftom i naftnim derivatima. Uspostavlja se kvalitetniji sustav izvješćivanja, ustrojava se odnosno osniva središnje tijelo koje će biti isključivo zaduženo za nabavu i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata ali isto tako i ustrojavanje zaliha, odnosno izgradnja skladišnih kapaciteta za čuvanje zaliha nafte i naftnih derivata sukladno dakle onim obvezama koje smo preuzeli. Tijekom pregovora i privremenog zatvaranja poglavlja XV. – Energetika traženo je formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kao jednog od preduvjeta za sigurnost opskrbe. Također i s obzirom da je na razini Europske unije donesena nova direktiva u rujnu 2009. godine kojom se i Europska unija usklađuje sa pravnim okvirom međunarodne agencije za energiju, a s ciljem povećanja raspoloživosti obveznih zaliha i boljeg nadzora Također bilo je neophodno u ovim izmjenama i dopunama zakona implementirati i ova najnovija rješenja. U ovom trenutku Republika Hrvatska nema riješene skladišne kapacitete za količine nafte i naftnih derivata koje smo kao država dužni skladištiti kao zalihe. Datum do kojeg to treba riješiti je ožujak 2013. godine. Dakle, do 31. ožujka 2013. godine Hrvatska mora osigurati skladišne kapacitete, odnosno stvoriti jedinstveni logistički sustav koji će pokrivati i naše obveze prema direktivama, dakle ovim najnovijim izmjenama i dopunama zakona ali isto tako i skladištenje naftnih derivata za potrebe vojske i Ravnateljstva za robne zalihe. Izgradnja kapaciteta koja nam nedostaju a pri čijoj će izgradnji se i Hrvatska agencija za obvezne zalihe i JANAF pojaviti kao investitori dobro će doći i sa stajališta pokretanja investicijskog ciklusa jer je procjena da bi za ispunjavanje obveza trebalo u te skladišne kapacitete investirati oko milijardu kuna. Kompatibilnost našeg sustava omogućava da ulaskom u Europsku uniju možemo u slučaju problema sa sigurnošću opskrbe naftom i naftnim derivatima isto tako na načelu solidarnosti zemalja članica računati i na njihovu pomoć. Treba također i ovo što je državna tajnica istaknula napomenuti da Republika Hrvatska svoju obvezu u ovom trenutku servisira, odnosno ima riješeno sa ugovorima sa Saveznom Republikom Njemačkom. Druga važna stvar koja se regulira ovim izmjenama je određivanje maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata što je u odnosu na sadašnje zakonsko rješenje Europskom unijom ali i dodatni iskorak jer se određuje maksimalna cijena. Dakle, daje se okvir u kojem se distributeri i cijena distributera može kretati, a formiranje tih cijena, dakle određivanje te maksimalne cijene temelji se na dnevnim izvješćima cijene nafte i naftnih derivata na mediteranskom tržištu. Ovakvo rješenje trebalo bi doprinijeti transparentnosti tržišta naftnih derivata, ali i povećati konkurentnost na tržištu naftnih derivata. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog Zakona. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona, zakona koji je sastavni dio cjelokupne harmonizacije naših zakona sa zakonodavstvom Europske unije, obveza koju smo preuzeli prilikom zatvaranja poglavlja 15. i nešto što u konačnosti i nama kao državi potrebno, nužno i kao odgovorna država moramo to imati. Tu definitivno ništa nije sporno i da sada ne ponavljam riječi koje je rekla i gospođa državna tajnica i kolega u ime kluba HDZ-a sve HDZ-a sve je tu jasno. Jasno je da temeljem ovog Zakona država ima obvezu izgraditi skladišne kapacitete. Jasno je da to u vremenu pred nama daje jednu novu mogućnost i kroz investicije, kroz razvoj gospodarstva doduše u jednom manjem segmentu i jasno je da kao odgovorna država i u tom segmentu moramo osigurati potrebne preduvjete, a da bismo mogli funkcionirati, da bi prije svega gospodarstvo moglo funkcionirati, da bi kao država mogli funkcionirati. I sigurno je da prihvaćanjem ovog zakonskog prijedloga stvaramo prostor s kojim i na taj način ulazimo u jednu veliku europsku obitelj, i temeljem ovog zakona, prihvaćanje ovih normi stvaramo prostor da u slučaju nekih značajnijih poremećaja i u tom segmentu dobijemo podršku europske obitelji. Međutim mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika želimo i razjasniti neka događanja koja su vezana uz formiranje skladišnih kapaciteta, vezano uz izgradnju skladišnih kapaciteta, sigurno da je JANAF kao tvrtka zadužena za izgradnju tih prostora, sigurno da je to nešto što Ministarstvo gospodarstva kao resorno ministarstvo prati realizaciju zacrtanih ciljeva, zacrtanih obveza, jer u konačnosti i ovo o čemu danas govorimo nije od jučer. Poznato je, bar jedno 4, 5 godina minimalno da će nam to trebati i u tom smjeru su neke stvari i rađene, i radi se, evo nedavno je i otvoreno jedno izgrađeno skladište u Sisku, započeto novo, planira se na nekim drugim lokacijama. Nismo iskoristili priliku u vremenu kad smo mogli LNG terminal na Krku. Jest da te investicije nema ni u investicijama, programu gospodarskog oporavka, to su one koje bi trebale biti napravljene ili izgrađene odmah, znači pripremljenost nam je tu gotovo nikakva, ili nešto je odradio JANAF prije kratkog vremena, a to jest kupnja skladišta razumije./… Diokija. I tu postoje raznorazne informacije na koje bi hrvatska javnost trebala imati točnu informaciju, jer činjenica da je JANAF od Diokije, koliko to ima utjecaja ili nema utjecaja, ali ta transakcija je napravljena neposredno prije nego što je svoju premijersku dužnost napustio bivši premijer koji sad zbog moguće korupcije sjedi u austrijskom zatvoru, pri čemu je napravio ogromnu sramotu svima nama,

da je to skladište kupljeno za 18 milijuna eura, da je s tim skladištem praktički vlasnik Diokija naplatio ukupnu svoju investiciju u Dioki i još zaradio. A isto tako je činjenica da ili informacija, bolje rečeno informacija da je nekoliko godina prije te transakcije INA kao zainteresirani kupac bila spremna za to skladište platiti svega 5 do 6 milijuna eura. Drugim riječima, JANAF je od Diokije kupio to skladište za iznos tri puta veći nego je bila spremna INA, i tu nešto sasvim sigurno ne valja. Ili bivša uprava INA-e neodgovorno radila svoj posao, pa jednu dobru investiciju, dobru priliku, dobru mogućnost, potrebnu infrastrukturu u ovom energetskom sektoru, kad govorimo o nafti, neodgovorno se ponijela, ili ako se INA odgovorno ponijela neodgovorno, teško je pojasniti zašto je JANAF kupio od INA-e tu čitavu priču za tri puta veću cijenu. Činjenica da to skladište svega 5 kilometara od središta Zagreba, činjenica da to skladište se nalazi unutar prostora tehnološkog procesa koji po samoj svojoj naravi …/Ne razumije se./… karaktera, prema tome i to je i razrješenje te informacije je nužno i potrebno zbog sigurnosti čitavog tog dijela grada Zagreba, razjašnjenje te informacije je potrebno i nužno zbog razjašnjenja isplativosti te investicije. Ali također, kao što je poznato, da je Dioki prije prodaje tog skladišta uspio, kako i na koji način ali očito vješto, taj prostor pretvoriti iz industrijskog građevinskog područja u građevinsko područje. Da li JANAF planira na tom prostoru graditi trgovački centar, pa je to bio motiv platiti tri puta veću cijenu? Također hrvatski porezni obveznici kroz cijenu nafte plaća i određenu naknadu koja ide agenciji. Agencija je ušla u vlasničku strukturu JANAF-a, preko 25%, što je logično, i što je dobro i što je nužno. Međutim da li je točna informacija da agencija neposredno prije nego je ušla u vlasničku strukturu, a kao odgovorna za čitavo to područje, prilikom pregovora JANAF-a i Diokije, na jedan vrlo jasan svoj, iskazala jedan vrlo jasan svoj stav, a to je da je ta investicija za taj iznos loša za JANAF. Da ta investicija u to skladište nije u kontekstu izgradnje ukupnih skladišnih kapaciteta, koji su potrebni jer već tada su znali da ćemo prihvatiti obvezu temeljem odluke Vijeća Europe, pa europske direktive, već tada se znalo da ćemo morati preuzeti tu obvezu. unatoč tome JANAF je sklopio taj kupoprodajni ugovor, platio 18 milijuna eura Diokiju, gospodinu Ježiću, i unatoč svemu tome mi danas imamo jednu vrlo nerazjašnjenu situaciju, je li to točno ili nije to točno. Da li je to dio ukupne gospodarske politike? Da li je to dio gospodarske politike koja je bila prisutna i koja je sad procesuirana, zbog koje svi mi kao građani svakodnevno imamo osjećaj srama? Ili je to dobar gospodarski potez, kao što to tvrdi predsjednik nadzornog odbora JANAF-a, ministar Jandroković? Da li je to točno? Prema tome, mislim da bi bilo jako važno i da je potrebno, nužno i da bi bio minimum pristojnosti da se razjasni ukupna ta situacija. I zbog integriteta i odgovornosti i stava uprave JANAF-a, a također i zbog predsjednika Nadzornog odbora JANAF-a. Jer predsjednik Nadzornog odbora JANAF-a je ministar vanjskih poslova Vlade RH. Mislim da zbog tih ljudi je neodgovorno ne imati tu informaciju. Pa zato smatram, a uvažavajući novonastalu praksu od prije 3 dana kada je predsjednik kluba HDZ-a postavio pitanje ministru gospodarstva, a i ovo područje je pod ingerencijom ministra gospodarstva, o mogućim nepravilnostima jednog čelnika oporbene stranke gospodina Čačića. Pa je ministar gospodarstva podržao zabrinutost zabrinutost nečega što se ponavlja ciklički u predizborno vrijeme, svako malo se izvlači. Pa je onda pitao ministra policije da li će, ili savjetovao ministru policije da pokrene tu akciju. Pa je ministar okrenuo da pokrenut ćemo. Da nije bilo tog pitanja ministar policije ne bi pokrenuo to pitanje. Jer i načelnik Službe za borbu protiv kriminala je vrlo jasno rekao protiv gospodina Čačića ne vodi se nikakav istražni postupak. Temeljem informacija koje smo čuli mi ćemo pokrenuti potrebne izvide. Pa temeljem ovoga primjera zbog dosljednosti i našeg iskrenog zajedničkog stava borba protiv kriminala, iskrenog ponavljam i zajedničkog stava borbe protiv kriminala ja ovom prilikom sa saborske govornice u kontekstu ove točke postavljam također pitanje ministru gospodarstva da li ove informacije oko transakcije JANAF DIOKI ili JANAF – gospodin Ježić da li su one točne ili je laž? Zbog hrvatske javnosti, zbog svih nas i zbog dokaza da stvarno u borbi protiv korupcije imamo vrlo jasan stav. Pa evo opet prilike i ministru gospodarstva da svojim autoritetom, svojim utjecajem, svojim stavom na isti način sa ministrom policije razjasni i ovaj slučaj. Ponavljam, zbog hrvatske javnosti, zbog poreznih obveznika jer svatko od vas, svatko od nas, svatko od građana prilikom kupnje, prilikom plaćanja goriva na benzinskoj kupnji plaća i dio naknade koji ide kao podrška čitavom ovom sustavu. Pa evo prilike da dokažemo da stvarno imamo iskrene namjere, a ne predizbornu kampanju. Hvala Za postavljanje pitanja ministrima postoji institut ono kad otvorimo sjednicu, a može se i pismenim putem zatražiti da ministri odgovore na pojedina pitanja izvan saborske govornice, može se dakle uvijek postaviti pitanje tako da to ne treba

da je ministar gospodarstva podržao zabrinutost zastupnika koji je pitao o Čačićevom kriminalu. Nije podržao, kolega, nego je pročitao izvješće Državne revizije koje potvrđuje da se radilo o kriminalu. Dakle, nije podržao nego pročitao izvješće Državne revizije. I drugo, kaže da je ministar policije rekao da će pokrenuti istragu na temelju tog pitanja. Ne, nego na temelju knjige koja je izašla prije mjesec dana, autor je jedan varaždinski novinar, u kojoj se detaljno i argumentirano čak sa fotokopijama iznose, u toj knjizi dakle, kriminali u pretvorbi Čačićevog "Coninga". Radi se dakle o meritornim i svima dostupnim izvorima. Hvala. Ispravak, gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. u ovom slučaju to je Grad Zagreb. Prema tome, to je jedino on mogao. A ja se ne čudim da je kolega dobro upoznat s takovim stvarima jer je jedan ugledan HNS-ovac dobivši zemljište za izgradnju jedne humanitarne ustanove uspio prodati to zemljište po 10 puta većoj cijeni jednom trgovačkom lancu. Prema tome, kolega je dobro upoznat na koji način se to radi. Hvala.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Gordan Maras. Nema ga,

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata koji u proceduru ulazi kao europski zakon unosimo određena usklađenja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, ali i neke novine za koje mislim da to nisu. Što se tiče pravne stečevine usklađujemo je sa direktivama u području sigurnosti i opskrbe naftom i njenim derivatima. Usklađujemo ovaj zakon sa našom obvezom osiguranja zaliha nafte i naftnih derivata što svaka ozbiljna država kojoj je stalo do redovite opskrbe svoje industrije i građana mora imati isto kao što mora imati takav plan i za plin. Za obje stvari Hrvatska već sada kompenzira svoj nedostatak skladišnog prostora bilateralnim ugovorima sa nekim drugim zemljama prvenstveno iz regije. Ako do 31. srpnja 2012. godine ne riješimo skladišne kapacitete za određene zalihe nafte ugovorom kako smo čuli sa Republikom Njemačkom već danas kompenziramo nedostatke naših kapaciteta, a ubuduće ćemo slične ugovore kako je najavljeno potpisati sa Mađarskom i Italijom. Najavljena je gradnja četriju novih skladišnih prostora, 2 na zagrebačkom Žitnjaku i u Sisku za robne i komercijalne zalihe. Radi se o projektima iz najavljenog investicijskog ciklusa vrijednog oko navodno milijardu kuna koji bi trebao okončati se najkasnije do polovine 2013. godine. Nadam se da će ovaj projekt Vlada početi realizirati i da se on neće za 6 mjeseci ponovno najavljivati kao nešto bombastično novo, nego da će se u tom vremenu nešto ozbiljnije i poraditi. Zakon predviđa da Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva donosi plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte. Isto tako plan intervencije propisuje postupke i kriterije za utvrđivanje izvanrednog poremećaja opskrbe nadležnosti i odgovornosti u slučaju poremećaja opskrbe, te postupke za normalizaciju opskrbe tržišta Republike Hrvatske. Plan intervencije propisuje i postupanje u slučaju donošenja međunarodne odluke o puštanju izvanrednih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište. Hrvatska će prema izmjenama obvezne zalihe nafte i njenih derivata u količini od 90 dana prosječne domaće potrošnje formirati do 31. srpnja 2012. godine. Planira se stručno tijelo koje će izračunati tu razinu potrebnih zaliha koje će nadzirati i upravljati istima i biti u suradnji s odgovarajućim tijelima Europske komisije. Svakako takve izvanredne situacije treba regulirati tu se svi slažemo, ali nadam se da ako dođe do takve izvanredne situacije da ćemo u tim zalihama stvarno naći naftu i naftne derivate, da oni neće nestati kao što je znalo nestati žito ili drugi proizvodi iz robnih zaliha. NO, to kako sam ja shvatila ovaj Prijedlog izmjena završavamo s usklađenjem i uvodimo kako vidim neke stvari koje se ne nalaze u tablici usklađenja, bar u ovom prijedlogu zakona, možda se on usklađuje sa nekim drugim koje ste zaboravili navesti, primjerice liberalizacijom tržišta tržišta ili nekim drugim propisima Vijeća Europe, međutim, ja nisam vidjela u tablici usklađenja, što to usklađujemo a to se tiče cijena goriva. Sada pitam, tu su nam predstavnici ministarstva pa vas molim da nam objasnite ovaj dio oko formiranja cijena. Prema izmjenama cijena na benzinskim postajama, utvrđivati će Vlada, neće biti najavljivane iz INA-e i iz drugih kompanija, nego će Vlada odrediti raspon cijena, a kompanije će same određivati i cijenu derivata, međutim, ako sam dobro shvatila ta cijena će se moći mijenjati svakoga dana, tako je bilo nekih najava u medijima, pa vas molim da objasnite taj dio jer stvara dodatnu i nepotrebnu neizvjesnost na tržištu. Cijene se korigiraju svakih 15 dana, na temelju pravilnika o utvrđivanju cijena derivatima, a najviše dopušteno maksimalno tjedno povećanje ili smanjenje cijena je od 3%. Korekcija prema pravilniku ponajviše ovisi o kretanju cijena derivata na sredozemnom tržištu, i kao što znamo kretanju tečaja dolara prema kuni. Jer nema danas građanina u ovoj zemlji koji ne strepi od daljnjeg povećanja cijena goriva i pitamo se, ja među ostalima zašto nam je danas gorivo dvostruko skuplje od vremena kada je cijena barela 2008. godine dostizala vrtoglavih 150 dolara. Jer u usporedbi s razdobljem prije dvije godine, sada su globalne zalihe relativno solidne, i opet ima navodno dovoljno rezervnih kapaciteta. Znači, pitam vas ponovno da li će se ovim Izmjenama moći mijenjati naftni derivati i njihove cijene svakog dana ili ne? Naime, kako su mi rekli neki prijevoznici, pružatelji usluga prijevoza, oni se javljaju na natječaj koji objavljuje INA kao naftna kompanija i oni se u natječajnoj dokumentaciji moraju obavezati da će dvije ili više godina držati istu cijenu usluge, cijena nafte ne znamo kakva će biti sutra, a kamoli kolika će biti za dvije godine. Smatram da to nikako nije u redu, i da ti pružatelji usluga prijevoza ne mogu ulaziti svjesno u gubitak. Već danas cijene goriva dostižu gotovo magičnu granicu od 10 kuna po litri, no sjećamo se nije bilo tako davno, kada je ova Vlada držala cijenu goriva ispod psiholoških 8 kuna po litri i zaklinjala se da će cijena biti ispod 8 kuna, sada se možemo smijati prisjećajući se tih vremena. Još mislim da bi trebalo malo podrobnije u zakonu regulirati i taksativno navesti, znam da se ne mogu predvidjeti sve situacije ali ali malo podrobnije navesti što bi to bila izvanredna situacija, da li Vlada može blokirati cijenu goriva na 90 dana koje se poklapaju sa tri mjeseca za koje bi bilo zgodno blokirati cijenu goriva pred izbore. Hvala. Hvala. Replika gospodin Krunoslav Markovinović. dio svoje firme INA Transporti kojeg je zbog interesa Vlade tamo negdje 2002. ili 2001. godine ukinuta, gdje su predsjednik uprave Dragičević i predsjednik nadzornog odbora Linić ukinuli INA Transporte, napravili ogromnu štetu INA-i i uveli firme svojih prijatelja koji su bar tih sljedećih godina prevozili naftne derivate. Prema tome, INA je i dan danas mogla vrlo uredno prevoziti dobar dio sama, ali vi više na cestama ne možete vidjeti neku cisternu na kojoj piše INA, jer je to zapravo sustavno uništeno radi koristi vlastitih prijatelja. Hvala. Poštovani kolega Markovinović, mene apsolutno ne zanima tko je to promijenio, ja čujem probleme prijevoznika i ne radi se samo o prijevozu nafte, nego o prijevozu radnika INA-e i neke druge stvari. Prema tome, ako to nije bilo dobro imali ste vremena dva mandata to izmijeniti. Hvala. Idemo dalje, na redu je uvažena zastupnika MIrela HOly. Izvolite. hvala vam gospodine predsjedniče. na to da nisam dovoljno stručna za ovo područje ali mi se čini da neke stvari nisu dovoljno razjašnjene niti u obrazloženju niti u ovom uvodnom dijelu Zakona. Naime, vi ste u samom ovom uvodnom dijelu rekli da provedba ovog zakona neće koštati ništa Republiku Hrvatsku, odnosno da neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske a planira se prema onome što je tu navedeno u uvodnom dijelu Zakona da se do 31. srpnja 2012. godine trebaju u Republici Hrvatskoj izgraditi skladišni kapaciteti za naftu i naftne derivate, i koliko sam uspjela shvatiti iz svega toga to sve bi trebalo koštati nekakvih milijardu kuna. sada se postavlja pitanje na koji način se planira izgraditi te skladišne kapacitete, odnosno tko će ih graditi. Da li će u tim poslovima sudjelovati država i putem državnih tvrtki na neki način, da li se tu planira da INA gradi te skladišne kapacitete mislim da to nije dovoljno jasno A osim toga ja se ne sjećam da je u Energetskoj strategiji koju smo usvojili 2009. godine bilo riječi uopće o ovim skladišnim kapacitetima za naftu i naftne derivate. Ja se sjećam da je bilo riječi o skladišnim kapacitetima za plin, međutim ovoga se doista ne sjećam. S obzirom da se milijarda kuna nije mali novac i da se radi doista o iznimno velikim sredstvima, ja bih vas molila da nam objasnite na koji način se doista planiraju realizirati ovi projekti. Koliko sam uspjela shvatiti ta nekakva 4 skladišna kapaciteta, kojim novcima i da li imate već nekakav hodogram na temelju kojeg biste nam mogli malo detaljnije obrazložiti gdje će se, kada, u kojem roku, s kojim novcima, izgraditi ti skladišni kapaciteti, jer ja smilim da saborski zastupnici i zastupnice prilikom odlučivanja o ovakvim prijedlozima zakona moraju imati i te informacije. Ja se ispričavam ukoliko ja u ovom tekstu koji ste nam vi predali nisam uspjela iščitati te informacije, ali doista ne vidim niti u Energetskoj strategiji koju smo usvojili niti iz ovog prijedloga zakona na koji način će to biti realizirano. Inače smatram da je dobro da se grade ovakvi skladišni kapaciteti za naftu i naftne derivate jer se time zasigurno osigurava sigurnost dobave ovih iznimno važnih energenata za RH i u tom smislu ću podržati ovaj prijedlog zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, važno je na početku reći da postojećim Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata uređeno je obavljanje svih djelatnosti koje su vezane za naftu i naftne derivate. Isto tako postojeći zakon je usklađen sa pravnim aktima Vijeća EU, također u području sigurnosti opskrbe tržišta naftom i naftnim derivatima. Zakon je u cijelosti usklađen i sa Direktivom Vijeća 2006/67 kojom je uređeno pitanje čuvanja obveznih zaliha nafte, a koje je doneseno nakon proglašenja zakona. Treba reći da je i u samom postupku pregovora o priključenju RH EU sigurnost opskrbe opskrbe u smislu obveznih formiranja zaliha nafte i naftnih derivata bilo i jedno od ključnih pitanja za privremeno zatvaranje poglavlja 15 – Energetika. Energetika. RH je odobreno prijelazno razdoblje za formiranje obveznih zaliha do 31. srpnja 2012. godine i to prvenstveno zato što RH mora izgraditi značajna skladišne kapacitete što naravno za sobom povlači i određeno vrijeme, ali isto tako i znatna financijska sredstva koje je potrebno uložiti u tu investiciju. U međuvremenu potrebno je reći i to da je Vijeće usvojilo novu direktivu o čuvanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, a sve sa ciljem približavanja pravnog okvira EU pravnom okviru Međunarodne agencije za energiju i sa ciljem povećanja raspoloživosti obveznih zaliha, te boljeg nadzora nad samim zalihama. Novom direktivom značajno je izmijenjena i obveza formiranja obveznih zaliha i u smislu količine obveze ali i u smislu određivanja obveze. Isto tako ovom novom direktivom predviđa se osnivanje središnjeg tijela unutar svake države članice, a to bi tijelo bilo zaduženo isključivo za nabavu i upravljanju obveznih zalihama nafte i naftnih derivata. Dakle, donošenjem ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata prije svega stvorit će se preduvjet da se pravni okvir RH u potpunosti potpunosti uskladi s pravnom stečevinom EU i to u području sigurnosti opskrbe, tj. formiranja i čuvanja obveznih zaliha koje će biti na snazi do 31. prosinca 2012. godine. Isto tako stvorit će se i preduvjeti i za ispunjenje obveze formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u količini od 90 dana prosječne domaće potrošnje do 31. siječnja 2012. godine, a isto tako ispunit će se i nužan preduvjet da do 31. ožujka 2013. formiramo obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini od 90 dana prosječnog neto uvoza neto uvoza ili 61 dan prosječne domaće potrošnje ovisno o tome koja je količina od ove dvije spomenute veća. Isto tako ispunit će se i preduvjeti koji su nužni za izgradnju dijela planiranih skladišnih kapaciteta tj. pokretanja investicijskog ciklusa koji će biti vrijedan od otprilike otprilike milijardu kuna, a on bi se trebao okončati do 2013. godine. Važno je naglasiti da će se ovim izmjenama i dopunama zakona povećati i sigurnost opskrbe u cjelini, povećat će se transparentnost tržišta nafte i naftnih derivata, isto tako povećat će se konkurentnost na tržištu naftnih derivata upravo promjenom načina određivanja, objave i primjene najviše cijene naftnih derivata, a stvorit će se i mogućnost da se s ciljem racionalizacije poslovanja, smanjenja troškova i rasterećenja državnog proračuna formira jedinstveni logistički sustav naftnih zaliha koji bi uključivao i zalihe nafte i naftnih derivata za sve posebne potrebe. Osobno mislim da se radi o jednom vrlo kvalitetnom prijedlogu zakonskih izmjena i dopuna i naravno podržat ću ove izmjene i dopune Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade. Ako se samo malo prisjetimo '80.-ih godina, ako se prisjetimo bonova za gorivo koji su se dijelili mjesečno u iznosu 20 litara, ali po automobilu ne po građaninu. Ako su samo povlašteni tada mogli dobivati 30l po automobilu, ako se prisjetimo da su vlasnici vozila s registarskim pločicama koji završavaju parnim brojem mogli voziti utorkom, četvrtkom i subotom, a neparni ponedjeljkom, srijedom i petkom, ako se prisjetimo s koliko poteškoća i dovitljivosti je trebalo da se bolesno dijete kad se prehladi odveze u bolnicu. Koliko je trebalo kalkulacije hoće li nestati benzina kad odete na put jer kako ćete ga utočiti ako vam je 20 litara ponestalo. Ako se samo malo s nelagodom prisjetimo koliko su morali računati oni kako tih 30 ili 20 litara rasporediti u mjesec dana i kad će mu trebati tko će to unaprijed znati, onda bi barem nama, onima koji pamtimo ta vremena trebalo biti jasno zašto ovaj zakon je potreban i koliko ga trebamo prihvatiti i podržati. Cijelo čovječanstvo i njegova sudbina ponajviše ovisi o čovjekovu ponašanju, o njegovu odnosu prema prirodi, o njegovu odnosu prema čovjeku, ali i odnosu prema gospodarskoj aktivnosti. ovisi trajno i o tehnologiji i o čovjeku i o njegovom ponašanju i o kapitalu, ali u posljednjim modernim vremenima ponajviše o nafti i o naftnim derivatima. O nafti izravno ili neizravno ovisi cijeli svijet, o nafti ovisi gospodarska aktivnost, o nafti ovisi znanost, o nafti ovisi u konačnici i svaki pojedinac nafti ovisi bojim se danas i sudbina svakog čovjeka. I tako dok je čovjek postao ovisan o nafti, a naftna industrija i vlasnici naftne industrije postali su najbogatiji sloj u cijelom društvenom sustavu. Rijetko gdje i upravo zbog toga što i ovisi najviše čovjek o nafti i naftnim industrijama rijetko gdje se toliko špekulira i manipulira tržištem kao što je to naftno tržište. tržišnim uvjetima u tržišnom gospodarstvu isključivo ovisi o ponudi i potražnji. Kako objasniti da od ponude i potražnje cijena varira samo nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, od 45 dolara po barelu do 150 dolara po barelu. To nije posljedica tržišne utakmice, to nije posljedica tržišnih uvjeta ni tržišnog gospodarenja, to je posljedica špekulacija i manipulacije. I tako smo došli u situaciju kad se prehladi naftna industrija kihne cijeli svijet, kad naftnoj industriji zatreba novaca plati cijeli svijet, kad naftna industrija želi malo više profiti plati svaki čovjek na ovom svijetu. Moramo upozoriti na takve pojave nepoželjne. A sve što se događalo i loše događalo u naftnoj industriji u Hrvatskoj platila je tako i cijela Hrvatska. INA je godinama svoje neracionalnost i svoje neracionalno ponašanje i posljedice takve neracionalnosti prelijevala na ostatak Hrvatske Hrvatska je dobro platila ceh neracionalnog ponašanja. A za sve ono što se dogodilo u INA-i pravomoćno je osuđen samo jedan koji je u međuvremenu dok je trajao sudski postupak umro. Zato podržavam ovaj zakon jer on jamči i sigurnost opskrbe tako da ne bismo nikada dolazili u one neugodne situacije, ali i ograničava maksimalnu cijenu da ne bi se previše manipuliralo i previše zlouporabilo položaj koji zlorabi naftna industrija. Krajnje je vrijeme da prestane poslovna politika u hrvatskoj naftnoj industriji-kupi što skuplje, a i prodaj što skuplje, jer može se kupiti jeftinije i prodati jeftinije, a kupiti jeftinije se može ako se izbjegavaju posrednici, a ima ih na desetke, a ti posrednici bolje žive nego naftna industrija u Hrvatskoj. I ako se nabavlja roba izravno na svjetskom tržištu, od izravnih dobavljača onda se mogu smanjiti i troškovi i mogu se smanjiti troškovi u INA-i, ali ne na način kako isključivo oni to rade, otpuštanjem zaposlenika. Ne, tako se ne smanjuju troškovi, tako se samo smanjuje trošak na plaće zaposlenika, ali troškovi poslovanja se mogu smanjiti. I nema razloga da ovolika cijena nafte bude u Hrvatskoj kao što je danas jer ni to nije rezultat tržišnih odnosa. Zato ovaj zakon podržavam jer će on ograničiti maksimalnu cijenu, a i jamčiti sigurnost jer ne smijemo dopustiti da cijeli sustav stane zato što nema nafte ili zato što je nemoguće koristiti naftu zbog njene skupoće jer previše utječe na sve ostalo, jer smo rekli da i čovjek i gospodarstvo su postali ovisnici o nafti. Podržavam ovaj zakon zbog svega izrečenog. Hvala lijepo. Hvala. Imamo repliku, gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. da kad u svezi poskupljenja odnosno cijena nafte na svjetskom tržištu pa ste tako slikovito rekli kihne dakle svjetsko tržište, da kihne cijeli svijet. Međutim, kod nas je situacija puno opasnija. Kod nas u Hrvatskoj ne kihne naše tržište nego dobije upalu pluća. Naime, kako objasniti situaciju kad na svjetskom tržištu cijena nafte poraste kod nas cijena nafte i naftnih derivata drastično se poveća. A kad ta ista cijena drastično se smanji kod nas eventualno smanji se cijena nafte i benzina eventualno za koju lipicu. Kakvo je to onda kod nas tržište kada za vrijeme koalicijske vlasti upravo u skladu nešto su se korigirale cijene nafte i naftnih derivata sa poskupljenjem nafte na svjetskom tržištu, to su bili oni čuveni Hebrangovi plakati s Pinokiom, s nosom od Pinokia i ja vas sada pitam bi li danas nos od Pinokia bio do Tokia. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolegice Antičević, kazali ste kad kihne naftna industrija. Nafta industrija ne kihne, ona se, ja sam rekao kad se prehladi onda kihne cijeli svijet. Ali nije se dogodilo da je kihnula niti se čak ni prehladila. A u Hrvatskoj, u Hrvatskoj ste kazali da je naftna industrija dobila upalu pluća. Ne, naftna industrija kad se prahladi i u Hrvatskoj upalu pluća će dobiti svi građani Republike Hrvatske. Toga se ja bojim. I upućujem da naftna industrija u Hrvatskoj bude racionalnija da se ne bi prehladila i da ne povećava cijene kao što ste kazali kad na svjetskom tržištu padne cijena 20% i INA smanji cijene 1% ili 0,5%, a kad se na svjetskom tržištu cijena po barelu sa 145 dolara smanji na 90 INA stvara zalihe po cijeni od 145 dolara za dvije godine. Tako se ne vodi poduzeće. Ali mogu kad to sve prevaljuju na građane Republike Hrvatske. A naftna industrija isključivo drži visoke cijene jer taj profit iskorištava i upotrebljava za kupnju drugih kompanija.

Gospodine Marić, ova vaša replika mi se više dopada nego onaj slikoviti esej koji ste iznijeli u svezi nafte, naftne industrije u svijetu. točno je da postoji ovisnost, dakle cijelog svijeta u naftnoj industriji u proizvodnji nafte i o tome se već govori 50 godina da će uskoro iscrpit se izvori nafte itd. To mi znamo već svi skupa i imamo godina što kažete i vi i ja pamtimo one bonove par nepar itd. već 30 godina. Ali ova Hrvatska država postoji već 20 godina i mi to saznanje koje smo mi imali i onda, a imamo ga i danas hvala Bogu i pameti nismo ništa učinili. A osim toga kada govorimo o pričuvama nafte i skladištenju nafte pa moramo znati i to da Hrvatska ima oko 40% vlastitih izvora odnosno dobave nafte iz vlastitih izvora i to se moglo koristiti također u strategiji i u primjeni ovoga evo o čemu danas govorimo ovdje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kolega Grubišiću, pa cijeli svijet špekulira ima li nafte dovoljno ili nema već desetljećima. Ali kako to da se dogodi da prije 5 godina nestašica nema je nikako, pa nakon samo mjesec dana ima je koliko god hoćete. Očito se špekulira sa tim podacima i u to se na žalost uključila i znanost, na žalost i pokriva sve to. Jer ima i od toga mnogi imaju koristi. I mnogi imaju koristi da se prikriva prava istina, a prikriva se prava istina i o poslovanju INA-e u proteklih 20 godina. Prije godinu i pol dana sam rekao da je došlo krajnje vrijeme da se zahvalimo svima onima koji su upravljali, članovima uprave koji su upravljali u ime Republike Hrvatske u INA-i. Ja se, još nisu ali ja se nadam da će biti vrlo brzo razriješeni te dužnosti. Ali upravljanje svake tvrtke tako i INA-e ponajviše ovisi o upravi, a tko nam je sve upravljao nije ni čudo kako nam je izgledala ta INA. Ali imali su oni i svoje političke pokrovitelje od najviših vrhova, pa i nižih razina i tu je problem glavni. Hvala lijepo. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Mariću vi ste u svom izlaganju istaknuli da se naša naftna industrija neracionalno ponašala u mnogim svojim postupcima. Ja se slažem s vama. Vidljivo je da su se oni ponašali kao pijani milijarderi, da su oni kratkoročno razmišljali a ne dugoročno što pokazuje samo primjer grada Siska gdje su do nedavno građani grada Siska morali disati na škrge jer smo imali takve uprave naše naftne industrije koja nije marila ni za svoje zaposlenike niti za svoje građane pa nije ni ulagala u modernizaciju. Tek pritiscima i mog saborskog Odbora za zaštitu okoliša i nas kao saborskih zastupnika pokrenuo se proces modernizacije INA-e Rafinerije u Sisku. Vidjet ćemo da li prekasno i da li će biti završen na vrijeme. Do sad je uloženo 118 milijuna eura. Predviđa se sveukupno 450 milijuna eura. I mi ovih dana očekujemo izvješće kojom dinamikom se to sve skupa odvija. No, sasvim je sigurno da gledajući i našu naftnu industriju ali i gledajući naftnu industriju ne samo u okruženju nego i šire da je riječ o biznisu gdje je prisutna bahatost, gdje je prisutna neosjetljivost a to nam svjedoče evo i zadnji primjeri poslovanja Rafinerije u Bosanskom Brodu, gdje evo i uz podršku predsjednika Hrvatskog sabora mi već mjesecima tražimo sastanak sa parlamentarcima iz Bosne i Hercegovine kako bi prevenirali to stanje, gdje neodgovornim poslovanjem Rafinerije u Bosanskom Brodu koja je evo i jutros imala eksploziju, a nisu obavijestili naše vlasti i nas kao susjede se događa da su građani Slavonskog Broda često izloženi nepotrebnim štetnim emisijama različitih plinova. I naravno da i ovu priliku koristim da sve one odgovorne pozovem na suradnju i da pokušamo taj problem riješiti na dobrobit i građana Slavonskog Broda,

i rezultata nekih neracionalnosti su neki koji su sudjelovali u posredovanju pri nabavke nafte INA-i su danas većinski vlasnici i hotela i poduzeća u Hrvatskoj. I to govori o kakvoj neracionalnosti se radilo. Samo nek' se provjeri po kojoj cijeni je INA rasprodavala svoju imovinu. Po kojoj cijeni je prodavala stanove u svom vlasništvu, a po kojoj cijeni je kupovala benzinske crpke od privatnika po nekim selima onda ćemo vidjeti i onda ćemo znati zbog čega je stanje takvo kakvo je bilo. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Malo optimizma u ovo sve bi trebalo gledati budućnost energetike i nafte. Jer dobili smo bar mi u Hrvatskoj jednu ohrabrujuću vijest da je u Osijeku se počelo voziti aute na vodu, tako da malo ipak to gledamo sa nekim optimizmom u budućnosti. Imamo još jednu raspravu. Gospodin Boro Grubišić. Izvolite. Nije klub. Klub je prošao nego pojedinačno. Dobro, nije važno. Može i tako ako je baš. Može, Nemojmo da nam to u navike dođe. Ali kad je već tu čovjek. na perpetum mobile. Ali dobro, daj Bože da bude auto na vodu, pa da onda ne moramo upotrebljavati ni ovaj materijal za raspravu o nafti i naftnim derivatima. Bilo bi puno ekološkije kada bismo mogli imati auto na vodu. Ali da ne gubimo vrijeme. Naime, gospođa Petir je započela upravo ono što je zapravo mene ponukalo da govorim o ovoj materiji za koju nisam stručnjak priznajem. Međutim u Slavonskom Brodu je osnovana građevinska inicijativa za čisti zrak, Slavonski Brod je zaista po kvaliteti zraka ugroženi grad, šesti po veličini u Hrvatskoj, i nadalje se građanima čini da i Vlada Republike Hrvatske i sve institucije Republike Hrvatske malo čine da bi se zapriječilo onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu, prouzročeno radom rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, čiji je vlasnik ruskoga podrijetla da kažem, a snabdijeva je i naftom iz JANAF-ovog naftovoda, dakle preko Republike Hrvatske. E sada, pošto je u ovom materijalu dakle uređeno obavljanje sljedećih djelatnosti, dakle proizvodnja naftnih derivata, transport nafte naftovodima, upravo ono o čemu sam rekao, dakle radi se konkretno i o JANAF-u, zatim transport naftnih derivata produktovodima, trgovina na veliko naftnim derivatima, trgovina na malo, skladištenje nafte i naftnih derivata i trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata. U tu svrhu se kani izgraditi značajne skladišne kapacitete, što zahtjeva vrijeme i znatna financijska sredstva. Ta su financijska sredstva predviđena u visini od milijardu kuna. Mene gospodo interesira iz ministarstva, iz Vlade, u kojoj se fazi da li postoje projekti za izgradnju, ili su oni već u fazi izgradnje, ti kapaciteti. Nadalje, da li su za te kapacitete izrađene i da li postoje, jasno da mora postojati studija o utjecaja na okoliš. Tko je investitor za te kapacitete, za skladištenje nafte? I gdje se oni nalaze? Hrvatskoj javnosti to nije poznato. To nije nikakva vojna tajna, što bi se reklo, to nije strogo povjerljivo, to hrvatski građani moraju znati. Da bi to znali, evo postoji i jedna vijest, doduše neprovjerena do kraja, ali moram reći da se unatoč postojanju i radu rafinerije nafte u Bosankom Brodu, koja truje zrak i okoliš, dakle i Slavonski Brod, planira i dalja izgradnja dakle naftnih postrojenja i naftovoda na području čak grada Slavonskog Broda. U tu svrhu je osnovana i tvrtka, data je suglasnost Ministarstva graditeljstva za osnivanje tvrtke NESTOR Adria koja se zove u Slavonskom Brodu i Zadru, koja će provesti naftovod valjda iz Rusije prema, kroz Republiku Srpsku, dakle prema Bosanskom Brodu i dalje prema Zadru. U samom Slavonskom Brodu taj naftovod bi trebao prolaziti kroz vodozaštitno područje grada Slavonskog Broda. Ja vas molim da gospodo iz ministarstva i ovakve projekte koje, za koje zaista ne znam da li ima opravdanja, možda ima gospodarskoga, ali Slavonski Brod pretvoriti u čvorište naftno i grad u kojem će se morati hodati sa plinskom maskom, da ne kažem po ono vojnički kako se govorilo gas maskom, to zaista nema smisla. Ili ćemo mi tamo svi iselili. Doći ćemo ovdje valjda u Zagreb, čistiji zrak ovdje. Dakle o samom cijenu, o samim predizbornim kampanjama u kojima je cijena nafte bila kao predizborni adut, pa je onda rekli bila je 4 kune za vrijeme, 4 i po za vrijeme Vlade pokojnog Ivice Račana, pa je onda skočila na 6, pa smo se onda govorili da je to 50 postotno povećanje, pa je onda bila 10 dosegnula za vrijeme uteklog premijera Ive Sanadera, sad je opet blizu 10 itd., to su igre o kojima je govorio gospodin Marić, i utjecajem i svjetskog tržišta, ali i lopovlucima i kriminalu koji se radio u domaćoj naftnoj kompaniji, evo malo po malo otklizila evo u ruke susjeda, mislimo li mi da će susjed bolje gospodariti našom naftnom industrijom negoli mi sami teško je za povjerovati. Zbog toga, s obzirom da se radi i o direktivama Europske unije, mi hvala Bogu sve direktive usvajamo, bez pogovora, bez rasprave, nismo ni morali ni danas imati raspravu jer to je evo direktiva Europske unije, jedan od uvjeta za pristup Europskoj uniji, a mi zapravo i ne znamo drugačije, nego da za svaki zakon prvo pošaljemo materijale u Europsku uniju, pa ako oni ocijene da je to dobro, da nije protivno njihovim pravilima, propisima i interesima, onda ga i usvajamo. Tako usvajamo i evo vidim po raspravi i ovaj prijedlog zakona, iako je to povezano i vidjet ćemo da je, kasnije će se pokazati da je povezano sa mnogo toga što neki krajevi u Republici Hrvatskoj zapravo i ne žele, i što im nije dobro. Ako je i na Žitnjaku terminal nafte, ako je u Slavonskom Brodu naftovod prolazi kroz pola vodozaštitnog područja, kojim se grad Slavonski Brod opskrbljuje vodom, i koji je uključen u sustav magistralnog vodovoda, istočna Slavonija, onda čemu to. Pa i voda je strateški interes na kraju krajeva, i bit će skuplja od nafte vjerujte mi za još koju godinu. O tome ne računamo, a o zdravlju građana pogotovo. Klub HDSSB-a će biti, iako ne govorim u ime kluba, nego svoje osobno, će biti suzdržan po pitanju ovog zakonskog prijedloga. Hvala lijepo. Hvala. U 10 i 41 minutu je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Imamo sada dvije replike. Prvo gospođa zastupnica Karolina Leaković. Izvolite. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grubišić i kolegica Petir dakle upozorili su na ekološku katastrofu kuja se mjeseci već odvija i događa u Slavonskom Brodu, čuli smo da je jutros u rafineriji u Bosanskom Brodu dogodila se zapravo eksplozija, dogodio se požar, ozlijeđeno je nekoliko radnika, ali građani i građanke Slavonskog Broda dakle upozoravaju i svojom inicijativom, ali i putem gradonačelnika kako se zapravo malo radi na razini Vlade, na razini resornih ministarstava, dakle po tome da se iznađe način da oni zapravo više ne udišu otvorne pare, jer su recimo u prošloj godini djelovanjem rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, dakle u susjednoj državi višestruko prekoračene vrijednosti sumpor vodika, sumpornog dioksida i benzena i to za nekoliko desetaka puta, što znači da su građani Broda izloženi sustavnom trovanju. Ono što mene međutim zanima i zbog toga sam i postavila pisano zastupničko pitanje gospođi predsjednice Vlade ovih dana, kako je moguće da navodno, a to su mediji prenijeli, tvrtka u državnom vlasništvu JANAF, dakle u vlasništvu RH, trenutno isporučuje 1,4 milijuna nafte toj istoj rafineriji. To znači da doprinosi sustavnom trovanju građanki i građana Slavonskog Broda. Ja znam da gospođa Kosor dakle svojedobno dok je bila u 5. izbornoj jedinici prva na listi HDZ-a je pokazivala iznimnu zabrinutost za taj dio Hrvatske, budući da ondje više nije znam da joj to više nije prioritet, ali bih svakako apelirala i sa ove pozicije i iz Hrvatskog sabora da se napokon dogodi nešto više od upućivanja diplomatskih nota. Dakle, da se doista uključe sva ministarstva, gospođa Kosor i cijela Vlada kako bi se

Dakle, ona je radila prije rata također na istom mjestu. Međutim pokretanjem proizvodnje u rafineriju u Bosanskom Brodu prije 2, 3 godine se događaju upravo ovakve stvari. Dakle, nešto tu nije u redu. Da nešto nije u redu govore i potajni podaci da rafinerija Pančevo također u vlasništvu kažu istog vlasnika ili grupe proizvodi slične efekte po Pančevu. Nije mene da kažem toliko briga sad što se događa u drugoj državi, ali i jedno i drugo je u drugoj državi, postoje indicije da se u rafinerijama i Bosanski Brod i Pančevo proizvode i mnoge druge stvari i derivati koji nisu samo nafta i naftni derivati, benzini itd. ne bih htio uznemiravati javnost, ali postoje takve informacije, nepotvrđene.

pravedno jer i sami znate da je primjerice mjerna postaja u Slavonskom Brodu jedina mjerna postaja u Hrvatskoj koja je financirana kompletno od strane države. Razlog je taj što je grad Slavonski Brod iz svog proračuna izbrisao stavku za sufinanciranje gradnje te mjerne postaje pa županija nije mogla zatvoriti cijelu financijsku konstrukciju i onda je Fonda za zaštitu okoliša to podupro za razliku recimo nas u Sisku koji smo sufinancirali sve naše mjerne postaje. Dakle, reći da Vlada, državna vlast ne brine o građanima Slavonskog Broda nije dobro, neprimjereno je i nije točno jer ja vam mogu dati na nekoliko stranica ispis koje smo mi sve aktivnosti pokušali zajedno sa Ministarstvom zaštite okoliše, Ministarstvom vanjskih poslova, Brodsko-posavskom županijom da uopće stupimo u kontakt sa relevantnim vlastima u BiH. A spomenula sam, evo i uz podršku predsjednika Sabora, gdje smo kontaktirali njihovu parlamentarnu skupštinu jer nije samo pitanje zagađenja zraka u Bosanskom Brodu problem, problem je plan gradnje hidroelektrana koje će ugroziti cijelu dolinu Neretve. Dakle, ima dosta otvorenih pitanja gdje mi moramo kao susjedi

i naravno da nam je trebala i mjerna postaja da bi dokazali da imamo problem. Sad smo taj problem dokazali i na osnovu tog smo pokrenuli mnogobrojne inicijative. Evo, ovdje i vi i druge kolege koji su iz te izborne jedinice, ali i oni koji doista razmišljaju da je potrebno sačuvati čisti zrak, a mislim da smo svi na tom tragu, molim vas da se uključite da zajednički pokušamo riješiti taj problem. Sreća u nesreći, evo kod ove spomenute eksplozije koja se dogodila u rafineriji u Bosanskom Brodu jutros, su takve struje vjetrova, odnosno ruže vjetrova da ne puše na našu stranu pa mjerna postaja nije zabilježila zagađenja, ali znamo da se ta zagađenja događaju i da doista treba poduzeti sve moguće mjere da se sa našim susjedima sjedne za stol i da se taj problem riješi.

koje su, hrvatske vode, vode države Hrvatske, ista analogija vrijedi i za hrvatski zrak. Nije to zrak Slavonskog Broda i građana Slavonskog Broda nego je to zrak iznad RH. Zbog toga je Zbog toga je i RH dužna osigurati barem mjernu postaju. Mjerna postaja samo mjeri, a ne pročišćava zrak. Prema tome, ta mjera je samo jedna, da kažem, preventivna mjera koja evo, kojom se može ustanoviti količina štetnih čestica i tvari u zraku. Ali, dakle samo liječenje nastalog stanja za samo sanaciju toga nije učinjeno ništa. Ponavljam dalje i opet ću ponavljati dok god se nešto ne učini. Hvala lijepo. Hvala. I zaključno u ime predlagača gospođa Nataša Vujec, državna tajnica. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora hvala, uvaženi zastupnici. Hvala vam na diskusiji, hvala vam na postavljenim pitanjima te sukladno postavljenim pitanjima evo pokušat ću odgovoriti, a i u kratkim crtama i obrazložiti dio problematike koja se odnosi na naftu i naftno gospodarstvo. Naftna industrija je zaista može se reći u svijetu jedna od najmoćnijih ili jedna od 3 najmoćnije industrije i kao takva svakako ima utjecaj na svaku državu, na svaku Vladu, politiku, a i na svakog pojedinca. Bez daljnjega je sve točno što ste vi rekli, ali nažalost mi kao država u kojoj se nafta proizvodi u udjelu 17% od ukupnih naših potreba teško sa svojom proizvodnjom, govorim nafta, isključivo samo nafta, možemo stvarati neke kriterije i postavljati neke visinske pragove cijena po kojima naši potrošači tu naftu mogu koristiti. Pa vezano za to htjela bih ukratko komentirati pitanje koje je postavljeno vezano za formiranje cijene i usporedba cijena koje su danas na tržištu u odnosu na 2008. To pitanje postavljaju svakodnevno novinari, mediji su zainteresirani i u konačnici nikad do kraja ne izgovore odgovor. Odgovor je da cijena u 2008. nafte bila daleko viša nego što je danas. Znači, bila je 40% viša. Došla je do 140 dolara po barelu za razliku od danas kada je na razini oko 100 dolara. Ali, formiranje cijena u kunama ne ovisi samo o cijeni nafte i o cijeni kotacija derivata naftnih na mediteranskom tržištu nego ovisi i o tečaju dolara. I u ovom dijelu jedan od ključnih elemenata je zaista bio tečaj dolara, pa ako se podsjetimo, ja sada to govorim na pamet, vi možete provjeriti po tečajnim listama, tečaj dolara je bio bio 4,4, 4,5, 4,6 u prosjeku za razliku od danas kada se kreće od 5,5 i 5,7. To je jedan od ključnih faktora koji utječe na formiranje cijene derivata u kunama. Kada bi uspoređivali cijene derivata u dolarima onda bi ta slika bila jasnija i usporedivost vezano za kretanje cijena i formiranje cijena po postojećem pravilniku na Hrvatskom tržištu bi bila transparentnija pa ne bi došlo do ovakvih dispariteta i razlika o kojima mi danas govorimo. Također je bilo pitanje vezano za cijene u kontekst da kada cijene na Mediteranu rastu da u Hrvatskoj snažno rastu cijene derivata, a kada na Mediteranu padaju da u Hrvatskoj ne padaju. To isto tako bi trebalo uzeti sa određenom zadrškom, prosječni porast cijena na Mediteranu u zadnjih 6 mjeseci je bio preko 25%. U tom istom periodu proteklih 6 mjeseci u Hrvatskoj je sukladno pravilniku o utvrđivanju cijena naftnih derivata, cijena, ovisno o vrsti derivata porasla 8 do 14%. Gotovo 40% niže nego što je porast na Mediteranu. Pa ujedno jedan od odgovora je da kada cijene padaju da se isto događa vezano za pravilnik manji pad, nije ni potrebno da se ostvari veći pad kada se nisu dosegli cjenovni maksimumi koji su bili na Mediteranu, sukladno pravilniku ovise o kotaciji na Mediteranu ovise o tečaju dolara i vezano za to se pravilnikom određuju i objavljuju. No, to je nešto što nije stvar za diskusiju, to su egzaktne brojke koje mi svi ovdje prisutni uz malo dobre volje možemo izračunati. Tako da vezano za cijene više ne bih puno komentirala, odnosno, htjela bih samo ukratko iskomentirati neke promjene koje će donijeti novi Pravilnik za određivanje cijene. Novi Pravilnik neće biti bitno različit od logike koja je u postojećem pravilniku. I po novom Pravilniku naša namjera je odrediti da se cijene određuju svakih 14 dana kao što je to do sada. Te cijene će se određivati sukladno kotaciji kao što je to do sada i Pravilnikom će se odrediti maksimalno moguća cijena koja će se moći plasirati na Hrvatskom tržištu, isto kao što je to do sada. Pravilnikom ćemo omogućiti odnosno namjeravamo dodatno omogućiti i mijenjanje cijena, znači i na dnevnoj osnovi ali de facto to je moguće već i danas po Pravilniku, samo što to distributerima nije prihvatljivo jer svako mijenjanja cijena uzrokuje veliki trošak. Fizički osoba mora prijeći sve benzinske stanice i baždariti i uskladiti mjerna mjesta na benzinskim stanicama gdje mi točimo gorivo. Taj trošak recimo nije prihvatljiv distributerima pa oni to rade svakih 14 dana kako je to određeno Pravilnikom. ideja koju bi trebali uvesti a ta je ideja vezana za treći paket i za liberalizaciju tržišta energije, da se poveća jedna kompetitivnost i konkurentnost između distributerima na tržištu i da im se praktički omogući različito formiranje cijena. Naša ideja je da možda tim Pravilnikom izuzmemo cijene derivata na autocestama i na lukama nautičkog turizma jer nema nikakve potrebe da u lukama nautičkog turizma na neki način limitiramo formiranje cijena, što u konačnici, to je jedna stvar rasprave ali u konačnici jedan od naših prijedloga će ići u tom smjeru da luke nautičkog turizma i autoputi imaju mogućnost slobodnog formiranja cijena, a da sve ostale cijene budu formirane sukladno ovom Pravilniku koji određuje maksimalnu cijenu. Na taj način ćemo pretpostavljam, s obzirom da će ići malo drugačiji obračun svih troškova koji su trenutno priznati distributerima se postići nešto konkurentnija cijena za građanstvo osobito u ruralnim područjima. Eto, to su neke ideje o kojima razmatramo, koje su na tragu onoga što postoji kao tržišni mehanizmi u zemljama u okruženju i Europskoj uniji. Treće pitanje je bilo pitanje skladišnih kapaciteta, i pitanje energetske strategije. Znači, ova direktiva s kojom usklađujemo sadašnji Zakon je ustvari bila donesena istovremeno kada energetska Strategija, tako da je potreba za tim skladišnim kapacitetima koliko sam ja upoznata unesena u strategiju. Možda ona nije jako apostrofirana i nije bila predmet nekakvih većih rasprava ali ona predstavlja svakako dio strategije. Gradnja skladišnih kapaciteta je nešto što smo svakako obavezni da bi stvorili osnove sigurnosti opskrbe naftom u Hrvatskoj i to je naša obaveza. Naša obaveza je da mi imamo sigurnost za zadovoljavanje svojih potreba jer jedino na taj način nećemo ugroziti naše susjede, a u slučaju da se naše susjedne zemlje nalaze u situaciji poremećaja sigurnost onda im možemo pomoći i to je temelj solidarnosti koji je lajt motiv svih tih direktiva, pa i za mnoge druge resurse ne samo za energetske, u ovom slučaju govorimo o nafti. Što se tiče skladišnih kapaciteta u Hrvatskoj i koji investitor u skladišne kapacitete, o ovome o čemu danas razgovaramo i o čemu danas pričamo, to je usklađivanje zbog potreba HANDE investitor je uglavnom HANDA. HANDA. Investitor je HANDA direktno i to za skladišne kapacitete koje planira graditi na dva terminala to su Gaženica i Brižine. Na ta dva terminala HANDA namjerava graditi skladišne kapacitete za potrebe čuvanja obveznih zaliha nafte i derivata i praktički oba dva projekta su javno dostupna, ona su u katalogu projekata koje je donijela Vlada, a ta dva projekta su također i kandidati za sufinanciranje strukturnih i kohezijskih kohezijskih fondova EU, znači oni su praktički u proceduri i poznati su i u EU. Pored toga bio je spominjan Žitnjak, bile su spominjane transakcije, ne vidim nikakav problem da odgovorimo na sve te upite. A što se tiče Žitnjaka, tamo HANDA namjerava graditi skladišne kapacitete. komercijalne kapacitete, ali to nije predmet ovih izmjena zakona. Pored toga JANAF za potrebe HANDA-e gradi skladišne kapacitete u Sisku i Omišlju

njegovu osnovnu djelatnost, a to je transport nafte. Nema transporta nafte bez skladišnih kapaciteta. Znači sveukupno čisto kao posjetnik, planira se izgradnja 480 tisuća metara kubičnih skladišta za sirovu naftu, to će graditi JANAF za potrebe HANDA-e. Oko 300 tisuća metara kubičnih za naftne derivate, od toga 180 tisuća metara metara kubičnih će graditi HANDA, a 120 metara kubičnih će graditi JANAF za potrebe HANDE. HANDA za izgradnju svojih skladišnih kapacitete financira iz naknade, a JANAF ih financira iz sredstava koja su u plaćeni na ime povećanja temeljnog kapitala JANAF-a od strane HANDA-e time je i HANDA postala suvlasnik toga. Što se tiče same naknade HANDA-e to je naknada koja je u skladu sa naknadama i svih država EU i praktički ta HANDA je i obaveza po direktivama da bude implementirana u cijenu derivata na našem tržištu. Pa kao takva i ne predstavlja rashod državnog proračuna. Hvala vam lijepa i još jednom se zahvaljujem na podršci svih uvaženih zastupnika vezano za usvajanje ovog zakona. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo vjerojatno za sat vremena. Molim klubove da za sat vremena kada smo predvidjeli glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda osiguraju nazočnost na saboru kako bi mogli donijeti te zakone. Hvala.